Nastavljamo sa popodnevnim zasjedanjem, sa baš ne prevelikim auditorijem. Kao što je najavljeno objedinjujemo 2. i 3. točku, a to je – - Izvješće o izvršenju godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. godine - Prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2010. godine Vlada je podnijela ovo izvješće na temelju članka 33. Zakona o službenoj statistici. I Vlada je podnijela ovaj prijedlog na temelju članka 31. Zakona o službenoj statistici. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za financije, državni proračun, Odbor za poljoprivredu, Odbor ribarstvo i ruralni razvoj, Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Uvažena Ivana Mrkonjić, državna tajnica u ravnateljstvu u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Izvolite. potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Evo dozvolite mi samo da kratko vam izložim izvješće o izvršenju godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. godinu, i prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2010. godinu. U skladu sa Zakonom o službenoj statistici, Državni zavod za statistiku izradio je izvješće o izvršenju godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. godine, i prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2010. godine. Državni zavod za statistiku, kao glavni nositelj, …/Ne razumije se./… i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske koordinirao je pripremu navedenih programskih dokumenata. Nakon usuglašavanja dijelova izvješća i godišnjeg provedbenog plana svih nositelja službene statistike, Državni zavod za statistiku je dostavio objedinjene dokumente na mišljenje nositeljima službene statistike i statističkim savjetodavnim odborima. Naime postoji 15 statističkih savjetodavnih odbora za pojedina statistička područja s preko 200 članova, koji su predstavnici korisnika podataka službene statistike, kao što su tijela državne vlasti, komora, instituta, sindikata i nevladinih organizacija. Na temelju dobivenih mišljenja Državni zavod za statistiku je doradio dokumente, te ih u skladu sa Zakonom o službenoj statistici dostavio na mišljenje Statističkom savjetu Republike Hrvatske, koji je na sjednici održanoj 3. veljače 2010. godine prihvatio predmetne dokumente. Na žalost proceduru donošenja izvješća i godišnjeg provedbenog plana nije bilo moguće pravodobno izvršiti iz nekoliko razloga. Naime izmjenama i dopunama Zakona o službenoj statistici povećan je broj članova Statističkog savjeta te je dio članova Statističkog savjeta imenovan u prosincu 2009. Nadalje, tijekom izrade dokumenata bilo je utvrđeno da nisu osigurana adekvatna sredstva za provođenje svih planiranih statističkih aktivnosti iz djelokruga rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Stoga je bilo potrebno izmijeniti godišnji provedbeni plan u tom dijelu, i uskladiti ga s raspoloživim financijskim resursima, što je prouzročilo ponavljanje dijela postupka. Budući da je postupak prilično složen, cijeli proces se odužio. Očito je da složenost postupka izrade navedenih dokumenata dovodi do kašnjenja u njihovom donošenju i da je potrebno promijeniti dosadašnju praksu. U tom smislu postupak izrade izvješća za 2009. godinu u određenom trenutku odvojit će se od postupka izrade godišnjeg provedbenog plana za 2011. godinu. Do sada su se ti dokumenti izrađivali, upućivali u proceduru i donosili istodobno, jer postupci dijelom teku paralelno. Međutim izvješće je moguće dovršiti znatno ranije nego godišnji provedbeni plan, jer je postupak izrade nešto jednostavniji, tako da se može ranije i uputiti u proceduru donošenja. Što se tiče godišnjeg provedbenog plana moguće je skratiti postupak izrade, ukoliko svi sudionici u postupku ubrzaju izvršenje svojih zadaća, na što Državni zavod za statistiku može samo djelomično utjecati. A sada sažetci izvješća o izvršenju godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2008. godinu. Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti za 2008. godinu bila je predviđena provedba 271 statističkog istraživanja, i 79 ostalih statističkih aktivnosti. Pod ostalim statističkim aktivnostima podrazumijevamo projekte i stručne metodološke radove. U izvršenju godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti uz Državni zavod za statistiku sudjelovalo je i 16 nositelja službene statistike. Sva planirana istraživanja izvršena su u cijelosti, osim malog broja iznimaka navedenih u izvješću. Najveći dio statističkih aktivnosti u 2008. godini proveo je Državni zavod za statistiku. Radi se o 160 statističkih istraživanja i 61 projektu, te stručnom metodološkom radu u godišnjoj i višegodišnjoj dinamici izrade.

Prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2010. godinu. Prijedlogom godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti za 2010. godinu predviđa se provedba 286 redovitih statističkih istraživanja, i 72 ostale statističke aktivnosti. Među ostalim statističkim aktivnostima treba istaknuti projekte razvoja kojim je cilj usklađivanje hrvatske statistike sa statistikom Europske unije. Prijedlogom godišnjeg provedbenog plana za 2010. godinu Državni zavod za statistiku provest će 175 statističkih istraživanja i 56 ostalih statističkih aktivnosti. Na temelju članka 32. Zakona o službenoj statistici godišnjim provedbenim planom određuje se i pregled ukupno potrebnih resursa iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Ukupna sredstva iz državnog proračuna potrebna Državnom zavodu za statistiku za provedbu godišnjeg provedbenog plana

Napominjem da su u izmjenama i dopunama Zakona o službenoj statistici statističari u uredima državne uprave, u županijama integrirani u ustrojbenu strukturu Državnog zavoda za statistiku od 1. siječnja 2010. godine, tako da su u proračunu Državnog zavoda za statistiku za 2010. godinu sukladno tome povećana sredstva. (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. Uvažena zastupnica Buterin, Vesna Buterin, u ime kluba HDZ-a. Izvolite. **Buterin, Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođo državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2010. godinu, kojega klub Hrvatske demokratske zajednice u potpunosti podržava. Prema Zakonu o službenoj statistici Godišnji provedbeni plan donosi se za svaku godinu na koju se odnosi Program statističkih aktivnosti. U Godišnjem provedbenom planu statističkih aktivnosti RH 2010. godine koristi se ista struktura EUROSTAT-ova dokumenta Statistical requirments compendium 2006. koja se koristila i za pripremu Programa statističkih aktivnosti RH 2008. do 2012. sve sa ciljem kako bi se u svakom trenutku mogao ustanoviti stupanj usklađenosti službene statistike RH sa zahtjevima EU. Godišnjim Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti RH za 2010. godinu predviđa se provedba 286 redovitih statističkih istraživanja i 72 ostale statističke aktivnosti koje se odnose na stručno-metodološke radove i projekte razvoja kojima je cilj usklađivanje Hrvatske statistike sa statistikom EU. Ukupna sredstva potrebna za provedbu Godišnjeg provedbenog plana za 2010. godinu osigurat će se iz državnog proračuna, a iznose 127 milijuna 83 tisuće 863 kune, od čega je udio pomoći EU 13,9 milijuna kuna i inozemnih darovnica Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti RH 2010. godine predstavlja nastavak usklađivanja sa standardima EU i još jednom naglašavam da će ga klub HDZ-a u potpunosti Isto tako klub HDZ-a podržava Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti RH za 2008. godinu. Ovim provedbenim planom predviđena je provedba 271 statističkog istraživanja i 79 projekata u 17 ovlaštenih tijela. Sva su planirana istraživanja izvršena u cijelosti osim 27 istraživanja Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo kojima je rok za prve rezultate bio 30. lipnja 2009. godine i nakon toga. Osim toga postoji 6 istraživanja iz područja statistike kulture i 1 iz područja socijalne skrbi koja se provode u višegodišnjoj periodici i stoga nisu predmet ovoga izvješća iako su navedena u Godišnjem provedbenom planu za 2008. godinu. Projekti se uglavnom provode u višegodišnjem razdoblju i nije moguće zbirno prikazati izvršenje u jednoj godini. Najveći dio statističkih aktivnosti provodi Državni zavod za statistiku tj. 160 statističkih istraživanja i 61 projekt te stručno-metodološki rad u godišnjoj i višegodišnjoj dinamici izrade. Proračun Državnog zavoda za statistiku u 2008. godini iznosio je nešto više od 98 milijuna kuna. Od tog iznosa na izvoru financiranja, opći prihodi i primici planirano je 81 milijun 270 tisuća kuna, pomoći i darovnice 16 milijuna 832 tisuće 546 kuna, vlastiti prihodi 223 tisuće kuna. Financijski plan za 2008. Državni zavod za statistiku izvršavao je kroz 6 programa,

uredno i pravodobno podmirujući obveze plaćanjem kroz sustav Državne riznice. Još jednom na kraju svoga izlaganja želim naglasiti da klub HDZ-a u potpunosti podržava Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH za za 2008. godinu a Uvaženi gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege.

međutim imamo nekoliko pitanja i željeli bismo jasno u tijeku rasprave posebno u vašem završnom obraćanju da čujemo odgovore na ta pitanja. Prije svega, želimo reći da danas u 21. stoljeću ne postoji nijedna djelatnost čiji bi se plan razvoja bazirao na nekim drugim podacima no na podacima upravo statističkih zavoda. Iz tog razloga vrlo je važno da su nam statistički podaci točni, da su nam statistički podaci sveobuhvatni i da su nam pravovremeno dostupni svim korisnicima. Isto je i u području gospodarstva, u području obrazovanja, zdravstva, turizma, prometa što god hoćete. Uvijek, jasno traže se točni i pravovremeni podaci temeljem kojih možemo planirati razvoj svakog sektora društva. Zato moram ovu priliku iskoristiti da ukažem na jedan podatak koji me je pomalo iznenadio i to u neugodnom smislu, ne odnosi se na Državni zavod, ali se odnosi na neke jedinice lokalne i regionalne samouprave. Naime, nedavno mi je jedan veleposlanik rekao da je pozvan bio u jednu županiju. Tema je bila gospodarski razvoj i on je očekivao da će klikom na web stranice te županije i tog grada dobiti temeljne podatke vezane uz gospodarske čimbenike iz kojih će se moći pripremiti za izlaganje i iz kojeg će moći pripremiti jasno gospodarstvenicima u svojoj zemlji da investiraju u Hrvatsku. Kaže, nažalost na stranicama te županije i toga grada nisam našao ništa od onoga što sam očekivao. Prema tome, mislim da je dobro ovdje da konstatiramo da svi možemo i trebamo puno efikasnije koristiti sve te podatke koji nam stoje na raspolaganju, da ih trebamo jasno posebno imati jedan regionalni pristup i lokalni pristup da uvijek možemo investitore ili potencijalne investitore obavijestiti na najkorektniji način o njihovim mogućnostima, odnosno o našim prednostima. Ono gdje bi zaista htjeli čuti odgovore i da ova rasprava bude nastavak onog što smo govorili prošle, odnosno pretprošle godine, bilo bi sljedeće: naime, prilikom izmjene i dopune Zakona o službenoj statistici, ako se ne varam tako se zvao taj zakon, tada smo si zadali neke ciljeve. Prvi cilj je da ćemo sa 1. siječnja ove godine preuzeti, da će se preuzeti službenici i namještenici iz Ureda državnih uprava u županijama. Nas u klubu HNS-HSU zanima da li je to učinjeno, da li je bilo poteškoća ili još ima poteškoća? Drugo, bili smo tada izmjenom zakona rekli da će se povećati broj članova statističkog savjeta sa 13 na 15 jer smo svi bili složni u tome da upravo gospodarski subjekti, odnosno Obrtnička komora i Ministarstvo gospodarstva trebaju imati svoje članove u tom Savjetu pa nas zanima da li je to učinjeno i koliki je doprinos tih članova u smislu traženja dopunskih gospodarskih podataka koji bi jasno pomogli upravo u segmentu investicija povećanja proizvodnje izvoza itd. Treće, bilo je utvrđeno da će se radi obavljanja poslova službene statistike državni zavod moći koristiti svim administrativnim izvorima podataka. DA li je to tako, da li je državni zavod umrežen, da li imate nekih poteškoća? Ako ne, i naš je zadatak da vam u tome pomognemo da prevaziđete eventualne poteškoće. I Četvrto, bilo je rečeno da će Državni zavod za statistiku i drugi nositelji službene statistike pod uvjetima određenim Zakonom moći prinositi individualne statističke podatke bez identifikatora na koji se odnose određene odredbe Zakona o povjerljivosti i zaštiti statističkih podataka, nas tu zanima da li je tu bilo poteškoća ili nije bilo. Nadalje, peto pitanje odnosi se na pripremu vezanu uz popis stanovništva. Već dvije godine govorimo o tome, sljedeće godine je popis, nas zanima da li su izvršene sve pripreme, da li ima poteškoća i što je nama Hrvatskom saboru činiti ako poteškoća ima da vam pomognemo riješiti te poteškoće. I konačno zadnje pitanje, šesto pitanje. Prema uredbi o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku predviđeno je da Zavod ima okvirno 461 službenik, dužnosnik, odnosno namještenik da budu zaposleni i to na neodređeno vrijeme. Obzirom na to da se nabavlja sve kvalitetnija informatička oprema, obzirom na to da se nastoji Državni zavod umrežiti da što lakše dolazi do podataka, da li je bilo razmišljanja u smislu da se ovdje izvrši određena racionalizacija, da se smanji broj zaposlenika, obzirom na situaciju koju imamo u Hrvatskoj u vezi s Državnim proračunom. Evo, to bi bila naša pitanja, molili bi jasno odgovore kako bi mogli jasno se postaviti prije glasovanja. Hvala lijepo. Zahvaljujem. U ime Kluba SDP-a uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, uvažena državna tajnice. pred nama su ustvari dvije točke dnevnog reda dakle Izvješće za 2008. i plan aktivnosti za 2011. godinu. Sasvim sigurno 2011. godina ima jedan od najzahtjevnijih, najopsežnijih poslova koje provode Državni zavod za statistiku, a to je popis stanovništva. Doduše u jednoj od prethodnih rasprava prije nekoliko mjeseci Državni zavod za statistiku je jednu malu diverziju napravio kada je procijenio troškove popisa stanovništva skoro duplo manje nego Vladina procjena za provođenje onog famoznom referenduma o Zakonu o radu. Međutim, donošenjem proračuna za 2011. godinu saznali smo koliki je pravi iznos i izbora i referenduma prema tome, možemo reći da je ta procjena troškova popisa stanovništva bila realna. Popis stanovništva koji je u planu za 2011. godinu sasvim sigurno dati će točne podatke o stanovništvu i saznat ćemo novi broj lažnih ili barem fiktivno prijavljenih birača u našim gradovima, općinama i županijama. Prema tome 2011. godine sve je izgledno da ćemo dobiti dobar popis stanovništva, a da ćemo imati loš popis birača. Uz određene kritičke primjedbe koje će kolege u pojedinačnoj raspravi iznijeti, Klub SDP-a podržat će Izvješće za 2008. godinu a i Plan aktivnosti za 2011. godinu. da je 2011. godina izborna godina i da statistički podaci posebno što se tiče gospodarstva poslužit će političkim strankama kao argument za to što je dobro što oni radi ukoliko se radi o vladajućima, odnosno da nije dobro ukoliko se radi o opoziciji. I tu odmah treba reći nije problem u statističarima, nego je problem u političarima. Naime, neka tumačenja statističkih pokazatelja daju za pravo onima koji kažu da je statistika netočan zbroj točnih podataka. Zahtjev Državnom zavodu za statistiku je da bude neovisna stručna institucija koja neće biti podložna dnevno političkoj i drugim pritiscima, da podatke koje objavljuje da budu pravovremeni, da budu točni, da ne podilaze ni jednima i drugima, a političarima preostaje da te podatke koriste na jedan korektan na jedan korektan način kako ne bi ustvari dovodile statistiku u jedan dio koji se zove kreativna statistika. Kao i svake godine ove točke dolaze na dnevni red i mi o njima više manje načelno raspravljamo, pa ću se u tom smislu zaustaviti. Pozivamo Državni zavod za statistiku da nastavi sa radom, da taj rad bude stručan, politički neovisan, da ne bude podložan sumnjama raznih političkih čimbenika, da ne bude podložan pritiscima kao što su neke druge institucije, nije problem u statističarima, problem je u političarima. A Klub SDP-a će dati doprinos podržavajući ova Izvješća. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu, prvi je na redu uvaženi zastupnik Gvozden Flego. Izvolite. DA ne duljim statistika ja naprosto pregled stanja stvari i statistika je odlučujuća kada donosimo neke, a pogotovo ključne odluke ustanovljenog stanja stvari ne možemo dobro upravljati. I stoga, statistika osim brojčanih, kvantitativnih pokazatelja ima i svojih izrazitih ili prvenstveno kvalitativnih vrijednosti. Samo želim upozoriti na jedno usko i malo područje unutar statistike, to su obrazovanje i znanost. Tragedija je ne samo za našu zemlju nego i za obrazovno znanstvenu regionalnu silu da nemamo adekvatnih podataka i da nas nigdje nema u Europskim pregledima, u svjetskim pregledima, u OECD-ovim pregledima, u svemu onome u čemu bi trebali biti i postoji rubrika Hrvatska koja ostaje prazna. To je nešto što se meni čini politički, ali jednako tako supstencijalno to je što se same građe tiče, vrlo žalosno. To tim više što upozoravasmo, gospođa Mrkonjić je bila s nama na pregovorima 2005. i 2006. godine, s jedne strane priznali pogrešku, s druge strane dobili packe i s treće strane dobili novac za usklađivanje statistike u obrazovanju i znanosti sa EUROSTAT-om. Dakle, od kraja 2005. do kraja 2010. je strahovito dugo razdoblje i mogli smo 2,3,4 puta promijeniti odgovarajuće standarde i uvesti Hrvatsku u red onih zemalja koje sebe prikazuju različitim pregledima. Da ne spominjem zemlje koje su po našem samorazumjevanju znatno niže razvijene od nas koje uspijevaju napraviti svoje podatke. Ajde samo da se usporedimo sa kandidatkinjom koja je počela pregovore u isto vrijeme kada i mi. Oni jesu u velikoj većini pregleda koje sam ja gledao u zadnje 2, 3 godine. Dakle, Hrvatske nema. I stoga ja naravno pozdravljam izvješće onoliko koliko je ono vjerodostojno i koliko govori o uvođenju EUROSTAT-a u sve više i više područja. Ja izrazito kritiziram da se u području obrazovanja i znanosti pomaci dešavaju užasno sporo ili presporo, puževim korakom. I samo izražavam želju i potrebu da imamo što egzaktniju statistiku i da imamo što brže uvedene EUROSTAT-ske mjere. Reći ću vam samo jedan podatak samo jednu ilustraciju stanja u kojoj se nalazimo. Mi ne možemo ustanoviti egzaktan broj studenata i egzaktan broj nastavnika u visokom obrazovanju, jer ministarstvo ima jedne podatke najčešće, a Zavod za statistiku ima druge podatke. Zavod za statistiku manje više ima ove podatke. Gvozden Flego predaje npr. u Zagrebu, onda predaje u Splitu i onda recimo predaje u Osijeku npr. i onda Zavod za statistiku prema izvještajima ustanova misli da imamo tri nastavnika. Po imenima ministarstvo zna da ima na platnom spisku jednu osobu i tu vam se dešava razlika, to tim više što pokatkada dosta pošteno prikazujemo nešto što se zove full time equivalent, tj. ekvivalent punog radnog vremena. Moja je recimo norma kao redovitog profesora 6 sati tjedno. I može se dogoditi da ja predajem 2 sata u Zagrebu, 2 sata u Splitu, 2 sata u Osijeku i faktički u je jedna osoba. Ustanova full time equivalent prikazuju kao tri osobe, ministarstvo ima jednu osobu i ako već prikazujemo full time equivalent morali bismo prikazivati tzv. head count tj. istovremeno količina obaveza koja je ispunjena za puno radno vrijeme i količina ljudi koji obavljaju sve te skupa poslove. obavljaju sve te skupa poslove. Tek tada ćemo znati pravo stanje stvari. To je EUROSTAT-ska mjera i EUROSTAT-ski standard. Stoga mi nećemo biti protiv izvještaja ali tražimo da se što prije uvedu eurostandardi pogotovo ovo osjetljivo područje kao što su obrazovanje i znanost i molim vas da o tome puno ozbiljnije povedete računa. Hvala. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvažani zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Naime, ja ću ovdje malo stati u obranu i Državnog zavoda. Vidjet ćete kolega Flego zašto sam vam replicirao. Naime, ja sam nedavno vezan uz program koji ja vodim, to je 6 projekta, pokušao ući malo u Crozbijevu bazu podataka i vidjeti koliko naše kolege nakon što objave rad ažuriraju, unose podatke. Nažalost, ta baza podataka je takva da je to pomalo žalosno, žalosno vidjeti. Dakako, ako državni zavod iz toga iz toga želi izvlačiti i raditi statističke podatke, to ćete jako teško učiniti. Za to je po meni direktni krivac Ministarstvo znanosti, jer oni svake godine rade evaluaciju naših projekata. Ako nismo unijeli čak ni podatke o tome kakve rezultate smo dobili, koje smo radove dobili, a i dalje nas financiraju umjesto da sankcioniraju one koji to ne čine, moramo zaista biti korektni pa reći da ima jako puno elemenata koji moraju funkcionirati da bi sustav bio korektan i davao rezultate. Zato velim ja se slažem da tih podataka nema, ali moramo biti iskreni i reći da i jedan dio znanstvenika nažalost i ministarstvo također snose svoju odgovornost. osobe iz dvaju ustanova, dakle ja sam adresirao na njih svoje primjedbe. Npr. svake godine svi oni koji imaju projekte podnose izvještaj o onome što su objavili u zadnjih godinu dana. Ti izvještaji su u elektroničkom formatu. Taj elektronički format se iz jedne ustanove prenese u drugu ukoliko je potrebno. Konačno svaki 5 godina u visokom obrazovanju i znanosti postoji institut reizbora. Dakle, svakih 5 godina mora biti prikazana cjelovita bibliografija, a izdvojena ona bibliografija koja je obavljena u zadnjih 5 godina. I nama nikakvih problema ako je to u elektroničkom formatu. Iz jedne ustanove ode u drugu. Naravno da je poželjna suradnja među svima koji su obuhvaćeni tom vrstom djelatnosti. A sada tko će biti nosilac te suradnje to je ipak tehnički posao koji ne bismo mi raspravljali u Saboru. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Gordan Maras. Nema ga, gubi pravo na raspravu. I uvaženi zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Mi raspravljamo sada o izvješću za 2008. godinu i to pred kraj 2010. godine. Postavlja se pitanje koliko je to uopće relevantno ako znamo da nas je kriza pogodila svojim punim intenzitetom. Evo nedavno 2008. zakotrljala i mi sada na koncu 2010. raspravljamo o nečemu što se dešavalo 2008. godine. Istine radi ako se gleda to izvješće vidi se na prvoj stranici da je to Vlada pustila u proceduru u srpnju 2010. godine, Državni zavod za statistiku je izvješće napravio u siječnju 2010. znači trebala mu je čitava 2009. godina da obradi 2008. Ja ne dvojim mnogi podaci su unutra obrađeni, vrlo kvalitetni podaci, relevantni podaci ali je pitanje koliko se oni mogu brzo upotrijebiti radi predviđanja nekih trendova, nekih odluka, pogotovo u dinamičnim sferama kao što je gospodarstvo. Tu bi se trebalo brže reagirati, a ne znam vjerojatno parcijalni izvještaji postoje na internetu oni tromjesečni. I sam sam imao prilike kopati po tome, to je toliko duboko zakopano u webu da trebaš biti priličan stručnjak da do njih dođeš. I druga stvar, postavlja se pitanje koliko smo mi u našim statističkim izvješćima blizu ili daleko od EUROSTAT-a. To baš nisam siguran da smo napravili neke vrlo velike pomake, a činjenica jest da potpuna harmonizacija sa EUROSTAT-ovom metodologijom je jedan od vrlo bitnih preduvjeta da se mnoge stvari prikazuju transparentno i da omoguće potencijalnim investitorima, njihove odluke vezano uz možebitne investicije u Republiku Hrvatsku. U svakom slučaju podržavam rad Državnog zavoda za statistiku, uz napomenu da bi trebalo zaista intenzivirati napore na harmonizaciji sa EUROSTAT-ovom metodologijom, da se to barem u dogledno vrijeme zaista i dovrši do kraja. Hvala lijepa. Hvala lijepa. I u ime kluba HDSSB-a pet minuta, uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite.

Gospodo iz Državnog zavoda za statistiku. Kolegice i kolege zastupnici. Evo, točno je to da je zanimljiv datum ove rasprave i nadnevak za 2008. godinu, a evo sada je točno kraj otprilike 2010. tako da je pitanje koliko je zapravo aktualna uopće naša rasprava o podacima koji se nalaze u tome izvješću. Ja bih se samo u završnoj riječi u ime kluba osvrnuo na neke stvari koje su bitne, a koje će ili u koje je uključen, involviran Državni zavod za statistiku, a to je to je popis stanovništva u 2011. godini. Naime, popis stanovništva koji će biti izvršen iduće godine u proljeće u njemu podaci neće biti točni. Upozoravam gospodu iz Državnog zavoda za statistiku, ali i ostale i vas gospodo zastupnici i gospođe zastupnici, da postoje određene zakonske odredbe zbog kojih će doći do određene zbrke i nejasnoća kod popisa stanovništva. Na temelju Zakona o strancima, članak 2., strancima se smatraju i Hrvati bez hrvatskog državljanstva. Zbog te odredbe ne znamo ni koliko je Hrvata među tisućama, da ne kažem desetinama tisuća, ima ih preko 20 tisuća, podnesenih zahtjeva za primitak u hrvatsko državljanstvo. Važeći zakon o prebivalištu i boravištu građana je tek obični puki prijepis jugoslavenskog Zakona o evidenciji. Dakle, Zakon o prebivalištu i boravištu građana Republike Hrvatske potpuno je identičan zakonu koji je važio za SR Hrvatsku odnosno u Jugoslaviji. Taj zakon omogućuje da netko prema vlastitom interesu prijavi boravište i prebivalište. Konfuziji doprinosi i pravilnik MUP-a kojim se od svih koji traje iskaznicu i prijavljuju prebivalište kao vlasnici kuća ili stana ili kao najmoprimci tko ima u vlasništvu kuću ili stan. Mnogi su prisiljeni stoga na fiktivno prijavljivanje prebivališta jer ih najmodavac ne želi prijaviti na svojoj adresi. Na temelju netočnih podataka koji su rezultat važećeg Zakona o prebivalištu i boravištu građana, u nekim gradovima u lokalnu upravu su izabrane osobe glasovima onih koji ovdje u Republici Hrvatskoj ne žive pa čak i osobe, dakle vijećnici u određenim općinama i gradovima koji ne žive u Republici Hrvatskoj, a obnašaju funkciju vijećnika u pojedinim općinama i gradovima u Republici Hrvatskoj. Imamo primjer Obrovca, primjer Kistanja itd. Kažem Kažem upozoravam, je li pravovremeno ili nije jer Zakon o prebivalištu i boravištu i dalje je nekako izvan dometa rasprave u saborskim klupama, nema promjena u tome zakonu i doći će do ovakvim da kažem da kažem poteškoća i konfuzija prilikom popisa stanovništva. Ja se nadam da će na inicijativu Državnog zavoda za statistiku i ovo pravovremeno biti riješeno kako bi popis stanovništva bio valjan, kako bismo dobili točne podatke Državnog zavoda za statistiku u svezi popisa stanovništva i svega onoga što ide uz popis stanovništva. Evo hvala lijepa. Zahvaljujem. I u ime predlagatelja uvažena Ivana Mrkonjić, državna tajnica i ravnatelj u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Izvolite. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Poštovane dame i gospodo zastupnici. Samo nekoliko kratkih opaski. Prva je vezana najprije uz profesionalno djelovanje Državnog zavoda za statistiku, a također i uz njegovu političku neovisnost. Ja bih vas sve ovdje podsjetila da je krajem prošle godine zatvoreno poglavlje poglavlje 18.-Statistika čime je pod jedan i na razini Europske unije priznato profesionalno djelovanje, odnosno visoki profesionalni kriteriji za djelovanje Državnog zavoda za statistiku, a u svakom slučaju i potpuna politička neovisnost ove institucije. A isto tako podsjetila bih vas da je i rad Državnog zavoda za statistiku pohvalio i EUROSTAT u svom pismu prije nekoliko dana. I još bih htjela zahvaliti gospodinu Flegi, zastupniku Flegi i gospodinu Doriću što su nam svrnuli pozornost na to da nam u nekim dijelovima vezani uz visoko obrazovanje, a isto tako i znanost je potrebno daljnje usklađivanje podataka. A ja bih htjela istaknuti da se ovdje između ostalog radi i o odgovornosti institucija koji djeluju u području visokog obrazovanja i znanosti pa vas molim onda i nadam se da ste svjesni toga da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa priredilo nacrte triju Zakona o znanosti, visokom obrazovanju i sveučilištu koji se nadamo uskoro poslati u vladinu proceduru pa se nadam da ćete tamo prepoznati neke od mjera kojima pogotovo ćemo riješiti pitanje opterećenja nastavnika u visoko obrazovnim institucijama i u skladu sa normom, u skladu sa kolektivnim ugovorom, pa ćemo nakon toga imati lijepu statistiku. Hvala vam. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.